Представям Ви Проекта за програма за работата на Народното събрание 23 – 25 ноември 2022 г.: „1. „1. Законопроект за ратифициране на Споразумение за сметка между Министерството на отбраната на Република България и Федералната резервна банка на Ню Йорк и на Споразумение относно определени сметки, свързани с финансиране на чуждестранни военни продажби от правителството на Република България, между Министерството на отбраната на Република България, Агенцията на Департамента по отбрана на САЩ за сътрудничество в областта на сигурността и Федералната резервна банка на Ню Йорк. Вносител – Министерският съвет, 25 октомври

Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписването и прекратяването на Меморандума за 1 млрд. долара

Проекти на решения за промени в постоянни комисии. Вносител – Андрей Гюров, 16 ноември 2022 г. 6. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и

Първо гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства. Вносител – Министерският съвет, 24 октомври г. 8. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти. Вносител – Министерският съвет, 24 октомври Първо гласуване на законопроекти за енергията от възобновяеми източници в морските пространства. Вносители – Ивайло Мирчев и група народни

Моля, по-тихичко, ако обичате! „10. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.

г. – точка първа за четвъртък, 24 ноември 2022 г. 11. Изслушване на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков на основание чл. 111 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно строителството и напредъка трансевропейския транспортен коридор IV в частта му, преминаваща през територията на Република България, в участъка Видин – Кулата, автомагистрала „Хемус“ и автомагистрала „Черно море“. Вносители Георги Свиленски и Борислав Гуцанов, 22 октомври 2022 г. 12. Изслушване на директора на НЕЛК Кънчо Райчев на основание чл. 111 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно проблеми на хората с увреждания в работата на ТЕЛК и НЕЛК. Вносители – Деница Сачева и група народни представители,

„Придобиване на 8 (осем) нови самолета F-16C/D Block 70, боеприпаси, средства за обучение, средства за поддръжка, резервни части, първоначална поддръжка и обучение за и на Международен договор (LOA) „Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS)

15. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите. Вносители – Костадин Костадинов и група народни представители, 3 ноември 2022 г. 16. Парламентарен контрол по чл. 92 – 104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.“ Колеги, предлагам да гласуваме Проекта за програма. Гласували

Предложението е прието. Постъпили са съобщения, колеги – трябва да Ви ги изчета: На основание чл. 82 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание народните представители Даниела Дашева, Виолета Комитова и Гален Монев оттеглят внесения от тях на 2 ноември 2022 г. Законопроект за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 48-254-01-44.

към 30 септември 2022 г. от Министерството на транспорта и съобщенията и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

изпращането и използването извън територията на Република България на военнотранспортен самолет до Полша

уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил изпращането и използването на самолет до Република Сърбия и обратно с екипаж военнослужещи от състава на Военновъздушните сили на Република България във връзка с провеждането на съвместна тренажорна подготовка с Военновъздушните сили на Сърбия. Тренажорната подготовка не е свързана с провеждането на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни действия,

3. Чл. 64, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил изпращането и използването на самолет с екипаж от състава на Военновъздушните сили на Република България във връзка с участието на личен състав в заседание на Многонационалния изпълнителен борд на Програмата за подготовка на авиацията за специални операции. Участието в заседание на Многонационалния изпълнителен борд на Програмата за подготовка на авиацията за специални операции не е свързано с провеждането на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни действия, водени от други (на друга държава или организация) сили. 4. Чл. 18 от Закона за преминаване през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили съюзнически и на чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че със свои заповеди е разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България и кацане на територията на страната

Издадените заповеди са в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаещи преценка на военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната. По въпросите относно експортния контрол и съответствието с международните санкционни режими, задължителни за Република България, разрешенията за прелитане над въздушното пространство на страната следва да се предоставят на заинтересованите държави след положителни становища от компетентните в тези области държавни органи – Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на външните работи.

и от 14 до 18, които са предоставени на Комисията по отбрана. Благодаря. Това бяха съобщенията.

и изпращането на оръжия за фронта в Украйна – като подарък от България. За разлика от тях ние от ВЪЗРАЖДАНЕ имаме бъдещето на собствената си страна като основен приоритет, нямаме ангажименти към чужди посолства и се отчитаме единствено пред българския народ. Ето защо за нас енергийната ни независимост е основен елемент на националната сигурност. Затова на 27 октомври внесохме Проект на решение, чрез което се задължава Министерският съвет да ревизира Плана за възстановяване и устойчивост, който в този си вид застрашава и на практика напълно премахва нашата енергийна независимост чрез текстовете, които предвиждат пълното премахване на въглищните ни мощности. Най-важната задача на този парламент е да предотврати катастрофата, колкото и дълго време да живее този парламент, която четворната коалиция на „Продължаваме Промяната“, БСП, „Демократична България“, „Има такъв народ“ предначерта. Закриването на комплекса „Марица изток“ или първите стъпки в тази посока, който представлява най-големият минно-енергиен комплекс в Югоизточна Европа, би било тежко престъпление срещу българския народ и бъдещето на нашата родина като цяло, престъпление срещу националната сигурност, смъртна присъда за енергетиката ни и икономическо убийство не само на Старозагорския регион, но и на цяла Южна България. Политическите лицемери, които са намерили доста сериозно присъствие в тази зала, повтарят често мантрата за диверсификация от сутрин до вечер, но са по-ниски от тревата, когато стане дума за въглищните ни мощности, защото нима има по-сигурна застраховка срещу чужди зависимост от затворения цикъл на производство на електроенергия в собствената ни страна. „Марица изток“ в определени моменти произвежда повече от 50% от употребяваната в България електроенергия. Дали някой в Брюксел ще се заинтересува, че икономическите последици от затварянето на въглищните ни мощности ще са в пъти по-тежки от тези на така наречената пандемия от ковид. Имат ли подобни анализи политиците от бившата четворна коалиция, които заложиха унищожението на десетки хиляди работни места в Плана за възстановяване именно от ковид кризата? Българският народ трябва да бъде наясно, че ако се лишим от комплекса „Марица изток“, икономиката ни ще бъде поставена на колене, а на Терминал 2 ще се извият нови опашки от заминаващи, защото преките поражения от това ще са за всеки производител, за цялата българска промишленост и за всяко едно българско семейство. Очевидно енергийната независимост на България обаче е основен проблем за проамериканските евро-атлантически партии в парламента, които много пъти вече погазиха националния интерес, като започнем от продажбата на „Нефтохим Бургас“, минем през закриването на три четвърти от ядрените мощности в Козлодуй и стигнем до ликвидирането на проекта Южен поток. Същите обслужващи чужди посолства сега се готвят да закрият мощности, еквивалентни на четири ядрени реактора. Мощности, приходите от които само в една от трите големи централи в комплекса „Марица изток“ само за първите девет месеца на тази година са 2,7 млрд. лв. Впрочем както някога АЕЦ „Козлодуй“, така и днес комплексът „Марица изток“ все още е без аналог по своите мащаби на целия Балкански полуостров и не само там. Социалният ефект в региона на „Марица изток“ ще бъде катастрофален. Хиляди семейства вече мислят за емиграция, защото им се внушаваше и продължава да им се внушава, че всичко е решено и няма път към спасението на рудниците и тецовете. Мантрата „Не можем да предоговорим нищо“ казва едно единствено нещо – всичко е решено извън България, ние нямаме право на глас. становищата обаче на няколко български министерства съвсем ясно се потвърждава, че корекции в Плана не просто са възможни, а биха били напълно регламентирани. Ето защо Народното събрание трябва да постигне консенсус по темата или, както се изрази миналата седмица един от синдикалните лидери – ако трябва, да бъде принудено да вземе решение в интерес на българските граждани. Затова от ВЪЗРАЖДАНЕ проведохме редица срещи и продължаваме да правим всичко възможно да се формира национално отговорно мнозинство по този въпрос – конкретно, което да премахне въпросните текстове от Плана. Миналата седмица от ГЕРБ декларираха готовност да подкрепят решението на ВЪЗРАЖДАНЕ. Все още не разбираме каква е позицията на БСП, въпреки че те са една от партиите, които във всяка предизборна кампания обещават на своите избиратели, запазването на „Марица изток“. Към този момент именно подкрепата на БСП може би е ключова за спасението на комплекса „Марица изток“, защото тя може да осигури нужните гласове, за да бъде прието предложението. Търпението на миньорите и служителите в тецовете се изчерпа и техният гняв никак няма да се хареса на никого тук в тази зала. Можете да бъдете сигурни в това. За разлика от предишните големи национални предателства на проамериканските евро-атлантически партии, този път в парламента има кой да направи всичко възможно българските граждани да научат навреме какво им се готви и да направим така, че това да не се случи. Бъдете сигурни, че последствията ще бъдат повече от сериозни, ако въпросът не намери справедливо разрешение в пленарната зала. Пред цялата тази перспектива обаче някои от представителите на евро-атлантическата тълпа в нашето общество организират абсурдни протести за Изборния кодекс, на които скандират, че тук не било Москва. Да, така е – тук не е Москва, но също така не е и Лондон, не е и Париж, не е и Берлин, не е и Мадрид, и не е още която и да било друга европейска столица, в която също както в Москва се гласува с хартии. Впрочем ние от ВЪЗРАЖДАНЕ съвсем последователно сме подкрепяли машинното гласуване и продължаваме да го подкрепяме, но си задаваме все повече въпроси и ни става все по странна яростта, с която „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“ бранят използването именно на сегашните машини. Парламентът все още може да спре безумието, което беше прието в Плана за възстановяване и устойчивост. Можем да постъпим мъдро и да останем в историята, слагайки край на поредица от предателски решения, и да дадем най-накрая добър пример на българското общество. Ако обаче чуждите партии в българския парламент надделеят сега, катастрофата е неизбежна, а тези чужди партии един ден ще трябва да се изправят пред съда и да понесат всички последствия за своите антибългарски решения. Благодаря. Заповядайте, госпожо Господин Председател и уважаеми колеги! И днес сме свидетели на гонка между полиция и мигранти. Последните дни живеем като в гангстерски филм – гонки, стрелби. Да припомня, че в Бургас загинаха двама полицаи. Един беше застрелян на границата, вчера трети – тежко ранен. Днес отново преследване между полиция и мигранти в центъра на държавата, не в пограничните райони. Хората в пограничните райони живеят в абсолютен страх и всички призовават институциите да вземат мерки. Искаме парламентът да поеме своята отговорност за решаването на този проблем, а тя е да промени Наказателния кодекс и да завиши наказанията за такива, които превеждат мигранти, които способстват за тяхното придвижване на територията на страната. Информирам Ви, че на 8 ноември ние от „БСП за България“ сме внесли такъв законопроект, в който повишаваме наказанието „лишаване от свобода“ до 20 години, глобите многократно, отнемане на цялото имущество на такива хора без да се издават условни присъди, без да се търсят лесните начини за заобикаляне на закона и такива хора бързо да се отървават от правосъдие. В момента цари пълно безвластие и безнаказаност. Днес сме 23 ноември – минали са 15 дни от внасянето на този законопроект. Поставих въпроса на Председателския съвет. Проверихме – днес има Правна комисия. Отново този законопроект не е внесен в дневния ред на Правната комисия. Това е абсурд. Всички излизаме тук, констатираме проблемите, тюхкаме се, вайкаме се колко е страшно и Народното събрание не предприема никакви мерки. При внесен законопроект – ясно разписан, съгласуван с институциите, които имат отношение и знаят как да се реши този проблем. Господин Председател, обръщам се към Вас – моля да се намесите! Господин Чолаков – няма го, председател на Правната комисия. Моля да се намесите и днес да бъде променен дневният ред на Правната комисия, да бъде включена тази точка като първа точка в дневния ред на Правната комисия! Иначе ще стоим, ще гледаме поредния случай и без никакви мерки от страна на Народното събрание ще носим ние отговорността, защото всички в момента я хвърлят върху нас и казват – лошо е законодателството, ниски са наказанията, Народното събрание трябва да повиши наказанията. Ето Ви повод. Ние от „БСП за България“ реагирахме още при първия случай. Внесохме необходимите поправки и до ден днешен те седят на нечие бюро без никакво движение. Настояваме, господин Чолаков, днес да си промените дневния ред на Правната комисия и да внесете на първо четене поправките в Наказателния кодекс, предложени от „БСП за България“. Благодаря. Има ли други декларации, колеги? Не виждам. Тогава да преминем към първа точка от дневния ред,

по отбрана на САЩ за сътрудничество в областта на сигурността и Федералната резервна банка на Ню Йорк, № 48-202-02-1,

Кой от Комисията по отбрана? Заповядайте, господин Гаджев.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 и Споразумението относно определени сметки, свързани с финансиране на чуждестранни военни продажби от правителството на Република България, между Министерството на отбраната на Република България, Агенцията на Департамента по отбрана на САЩ за сътрудничество в областта на сигурността и Федералната резервна банка на Ню Йорк

Законопроектът и мотивите към него бяха представени от министъра на отбраната господин Димитър Стоянов, който обясни, че на основание Решение на Министерския съвет, Протокол № 1 от заседание на на Министерския съвет на 8 януари 2020 г., на 22 април 2021 г. са подписани Споразумение за сметка между Министерството на отбраната на Република България и Федералната резервна банка на Ню Йорк и Споразумение относно определени сметки, свързани с финансиране на чуждестранни военни продажби от правителството на Република България, между Министерството на отбраната на Република България, Агенцията на Департамента по отбрана на САЩ за сътрудничество в областта на сигурността и Федералната резервна банка на Ню Йорк. Тези споразумения са свързани с изпълнението на договорите за доставка на 8 броя самолети F-16 Block 70 със свързаното оборудване и въоръжение между Република България и Съединените американски щати. Съществен елемент от договорите е начинът на плащане, който предвижда определената цена да се депозира по сметка на федералното правителство. Сумите по договорите са обособени по отделна сметка Trust Fund Account, предназначена за всички договори на Република България за придобиване на оборудване по Програмата за чуждестранни продажби за военни цели –

за осигуряване на доходност от тези средства в полза на българската държава. Размерът на средствата, които биха могли да се прехвърлят по този начин, ще се определя от DSCA, като в Trust Fund Account – предназначена за Република България, следва да се поддържат средства за покриване на текущи разплащания на DSCA по Проекта за следващите 90 дни. Тъй като се предвижда възможност за инвестиционни операции, според предоставената информация стандартно средствата се инвестират в овърнайт депозити и нискорискови краткосрочни федерални съкровищни бонове – treasury bills, с различна срочност. Министерството на отбраната ще има възможност да следи състоянието на сметката ежедневно и в случай че бъде преценено, че по-нататъшното инвестиране на тези средства е нецелесъобразно, може да разпореди средствата, преведени по сметката на МО във на МО във FRB/NY, да се прехвърлят обратно към Trust Fund Account – предназначена за Република България. Предвид факта, че МО не разполага с необходимата специфична експертиза по темата, в края на 2020 г. е сключен договор № УД-12-101 от 4 декември 2020 г. между Министерството на отбраната и Българската народна банка за консултантска помощ от страна на БНБ с цел осигуряване на специализиран експертен анализ по отношение на макроикономическите показатели на САЩ и доходността на американските ценни книжа за времето на съществуване на сметката. Договорът предвижда изготвянето на начален и на периодични макроикономически анализи на САЩ и преглед на пазарните очаквания за развитието на паричния пазар в щатски долари и пазара на американски държавни ценни книжа,

Споразумението за създаване на сметка във Федералната резервна банка на Ню Йорк и Споразумението относно определени сметки, свързани с финансиране на чуждестранни военни продажби, уреждат въпроси, произтичащи от международни публични договори за доставка на многоцелевия изтребител, ратифицирани от Народното събрание, по които страна е правителството на Двата документа касаят разпореждане с бюджетни средства, които ангажират дългосрочно българската държава по тяхното осигуряване до пълното изпълнение на договорите за доставка. Споразуменията съдържат клаузи, свързани с необходимостта от предприемане на законодателни мерки относно действието на чужди правни норми.

От членовете на Комисията по отбрана участие в обсъждането взеха народните представители Атанас Зафиров и Христо Симеонов. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което с 10 гласа „за“, 1 глас „против“ и 2 гласа „въздържал се“ Комисията по отбрана предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумение за сметка между Министерството на отбраната на Република България и Федералната резервна банка на Ню Йорк и на Споразумение относно определени сметки, свързани с финансиране на чуждестранни военни продажби от правителството на Република България, между Министерството на отбраната на Република България,

Кой ще представи Доклада на Комисията по бюджет и финанси, колеги? Заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа! „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Споразумение за сметка между Министерството на отбраната на Република България и Федералната резервна банка на Ню Йорк и на Споразумение относно определени сметки,

№ 48-202-02-1, внесен от Министерския съвет на 25 октомври 2022 г. На редовно заседание, проведено на 10 ноември 2022 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения Законопроект. На заседанието присъстваха Димитър Стоянов – служебен министър на отбраната, и Катерина Граматикова – служебен заместник-министър на отбраната. Законопроектът беше представен от госпожа Катерина

през 2021 г. на основание Решение на Министерския съвет от 8 януари 2020 г. Тези споразумения доуточняват управлението на изплатените от българска страна средства по договорите за доставка на 8 броя самолети F-16 Block 70, като отчитат условията на Програмата на САЩ за чуждестранни продажби за военни цели. Съгласно последната част от платените на 7 август 2019 г. от Република България средства в размер на 1,2 млрд. щатски долара може да се депозират и инвестират чрез банкови и инвестиционни сметки във Федералната резервна банка на Ню Йорк за осигуряване на доходност в полза на българската държава. За реализиране на тази опция от американската страна са изискани проекти на споразумения – предмети на настоящия доклад, уреждащи правата и задълженията на страните във връзка с откриването на сметките и тяхното управление, както следва: - Двустранното споразумение определя Министерството на отбраната като титуляр на сметката, а Федералната резервна банка на Ню Йорк ще предоставя съответните банкови услуги във връзка със средствата, осигурени по Проекта за придобиване на нов боен самолет; Тристранното споразумение регламентира в детайли всички финансово-счетоводни и организационни аспекти по поддържането, управлението и движението на средствата, както и кореспонденцията между заинтересованите участници. Министерството на отбраната ще има възможност да следи състоянието на сметката ежедневно и при преценка, че по нататъшното инвестиране на тези средства е нецелесъобразно, може да разпореди средствата по тази сметка да се прехвърлят обратно към Trust Fund Account, предназначена Предвид факта, че Министерството на отбраната не разполага с необходимата специфична експертиза по темата, в края на 2020 г. е сключен договор между Министерството на отбраната и Българската народна банка за консултантска помощ от страна на БНБ с цел осигуряване на специализиран експертен доклад по отношение на макроикономическите показатели на Съединените американски щати и доходността на американските ценни книжа за времето на съществуване на сметката. Договорът предвижда изготвянето на начален и на периодични макроикономически анализи на САЩ и преглед на пазарните очаквания за развитието на паричния пазар в щатски долари и пазара на американски държавни ценни книжа, както и състояние и тенденции на тяхната доходност. В чл. 11, ал. 5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. е регламентирано, че преведените през 2019 г. от Министерството на отбраната по сметка на правителството на Съединените американски щати средства за нов тип боен самолет могат да се депозират и инвестират чрез сметки във Федералната резервна банка на Ню Йорк в полза на Министерството на отбраната въз основа на решение на Министерския съвет при условие на последваща ратификация.

Споразумението за създаване на сметка във Федералната резервна банка на Ню Йорк и Споразумението относно определени сметки, свързани с финансиране на чуждестранни военни продажби, уреждат въпроси, произтичащи от международни публични договори за доставка на многоцелевия изтребител, ратифицирани от Народното събрание, по които страна е правителството на Република България. Двата документа касаят разпореждане с бюджетни средства, които ангажират дългосрочно българската държава по тяхното осигуряване до пълното изпълнение на договорите за доставка. Споразуменията съдържат клаузи, свързани с необходимостта от предприемане на законодателни мерки относно действието на чужди правни норми. Предвид изложеното двата проекта подлежат на ратификация от Народното събрание

на САЩ за сътрудничество в областта на сигурността и Федералната резервна банка на Ню Йорк, № 48-202-02-1, внесен от Министерския съвет на 25 октомври 2022 г.“ Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Това е един пореден неприятен звън в злополучния и не в интерес на България Договор за доставка на чертежите на вече 16 самолета F 16. Това, което се предлага, на пръв поглед изглежда добре, тъй като става дума евентуално за осигуряване на трохички приходи за българския бюджет чрез поделение на Централната американска банка, наричаща се Федерална резервна система – клона ѝ в Ню Йорк,

загуби за българския бюджет според този процент и половина, който определя американската страна, евентуален доход на близо 50 млн. щатски долара и тази сума ще достигне 100 млн. щатски долара загуби за пет години, ако ако удължаването на Договора и забавянето на доставките е две години, а не повече, което е много възможно. В тази връзка, пред мен отскоро е един изключително любопитен доклад, уреждащ тази материя,

която информира министъра на финансите за финансовите условия на преговорите и очаквания договор, като делегацията се води от генерал Атанас Запрянов – по това време заместник-министър на отбраната. При срещата във Вашингтон искам да отбележа следното, което докладва госпожа Велкова до министъра на финансите: „Американската страна не прояви склонност да дискутира и да отстъпи в позицията си, при което към момента условията за продажба на сделката остават cash with acceptance“, което ще рече, че заявленията на някои политици, че те са настоявали ние да платим предварително тези милиард и 200 млн. щатски долара, се оказва, че това е подвеждане на българската общественост, тъй като и американската страна категорично е заявила, че плащането трябва да стане предварително. Освен това в Доклада на заместник-министър Велкова по това време пише: „Представителите на американските институции, участващи в срещата, не дадоха приемливи, състоятелни и логични обяснения за увеличените цени.“ От офертата на американската страна през месец февруари 2019 г. август 2019 г. американската страна едностранно повишава цената на сделката с 200 милиона щатски долара, в резултат на което при срещата през месец май 2019 г. става ясно, че американската страна не желае да преговаря по цената, а българската страна не реагира заместник-министър Велкова заявява: „Срещата завърши без приемлив за българската страна резултат, като представителите на САЩ изрично заключиха, че цените не подлежат на промяна.“ Тоест отива на екскурзия българска делегация, водена от полковник Запрянов, изслушва назидателните слова на американската страна за повишение на цената с още 200 милиона щатски долара и им се заявява, че те трябва предварително да платят цялата сума.

Към днешна дата закъснението е вече с повече от две години, загубите за българската страна са в стотици милиони долари и най голямата загуба е за българските Военновъздушни сили, които най-вероятно от средата на следващата година ще останат без бойни самолети, поради това че нашите партньори отказват, не могат, не доставят първите осем самолета F-16. В тази връзка, какво ще спечели българската държава – едни жалки трохи, една PR акция. И ще Ви кажа защо – тук в този доклад на заместник-министърката на финансите по това време до министъра на финансите, тоест до българското правителство, се казва, че според американската страна ние бихме получили около 1,5% доходност по държавните ценни книжа, които ние с остатъка от парите бихме купили на американския капиталов пазар. Да, наистина няма риск, тъй като ценните книжа на американското правителство са нискорискови – те се водят висококачествени ценни книжа на световните пазари. Но какъв е проблемът?

Това си е тяхна работа, само че ако ние даже осигурим на остатъка на тези средства 1,5% доходност, уважаеми колеги, при какви условия българската държава ще плаща нашия бюджетен дефицит, след като към момента лихвите вече са над 5%?

В заключение. Ние от БСП гласувахме против още от самото начало и предупредихме, че тази сделка е неизгодна за българската държава, че този договор е унизителен за българската държава, че този договор е опасност за Военновъздушните сили на Република България и за голямо съжаление, точка по точка ние се оказахме прави. Тъй като, когато излизат тук и защитават това предложение за ратификация, някои колеги трябваше да си направят труда и да проверят, че много отдавна – още в началото на 2020 г., първите близо 550 милиона щатски долара са преведени на „Локхийд Мартин“, от тогава до сега са направени още няколко превода. Тук не се казва пет долара ли са останали по сметката, на 15 долара ли ще получаваме 1,5%? Нищо не е останало. Тези заблуждения как БНБ всеки ден щяла да следи сметката. Ами да я следи, да гледа с бинокъл от покрива на БНБ как са останали 20 долара по сметката в Централната банка на САЩ. А тук още от следващата година ние ще трябва да теглим нови дългове. Няма ги парите, които сме дали, за да покриваме американски дългове, няма ги самолетите, но идват плащанията за България по нашите външни дългове. Така че, още веднъж

Господин Председател, господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Когато беше взето решението за покупка на първите осем F-16 по този безумен начин закупени от завод, който не съществува, на машини, които никой не е виждал в практиката, а само на чертежи, ние де факто закупихме едно обещание, че евентуално някога нещо ще получим. Особено трагично е това на фона реалното състояние на Българските военновъздушни сили и специално на изтребителната ни авиация, която е пред колапс и която наистина съвсем скоро очакваме да бъде приземена окончателно, защото прочутите самолети F-16, поръчани през 2019 г., ги очакваме най-вероятно пълноценно да пазят българското небе към 2030 г. Не мислех, че може да има нещо по-лошо от това, което направи тогавашното Народно събрание, тогавашния парламент в комбинация от множество правителства, които се изредиха, следвайки една и съща линия, до момента, в който днес не стигнахме тук до ситуацията, в която

финансират американската икономика и американския външен дълг. Не виждам въобще мястото и ролята в българската отбрана на тази сделка. Това е просто поредното извиване на ръце, поредната гавра с финансите, с авиацията, с армията ни, с отбраната ни. Наистина не мога да намеря достатъчно достатъчно учтиви думи, за да бъдат употребени от тази трибуна, за да кажа какво наистина мисля за тази сделка и за това да се инвестират парите по този начин. Да, финансистите казаха, че това са нискорискови книжа. Аз не съм финансов спекулант и това, което знам от историята, е, че много често са се сривали пазари точно когато никой не е очаквал, виждали сме всякакви кризи. Най-шокиращото и най-лошият сценарий, който аз въобще не изключвам, е в момента, в който има някакъв катаклизъм по отношение на американските ценни книжа, да се окаже така, че ние не само нямаме но нямаме и парите за тези самолети, след като веднъж сме ги дали. Тоест идеята е да се платят тези самолети още един път или още два пъти, или още не знам колко пъти. Наистина това е нещо безкрайно нелепо, безкрайно несъответстващо на функциите на Министерството на отбраната и ние от ВЪЗРАЖДАНЕ няма никакъв начин да подкрепим подобен законопроект. Благодаря.

Преди да продължим, искам да разбера следното, ако може да ми отговорите: откъде дойде инициативата за тази промяна – дали е инициатива на Министерството на отбраната, или дойде от Американската федерална резервна банка? Кой реши, че ние ще прехвърлим парите от доверителната сметка в инвестиционна такава и ще започнем да инвестираме в американски външен дълг? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЖДИ РАШИДОВ: Благодаря Ви, колега. По желание можете да отговорите, господин Министър. Реплики, колеги?

Господин Председател, не знам колко от депутатите в залата обърнаха внимание, не знам и в обществото колко ще се чуе и ще се разбере, но както беше споменато от преждеговорившите, аз държа да подчертая, че в момента България пристъпва в абсурдната ситуация с с държавни пари да се инвестира в държавни ценни книжа на Съединените американски щати. Реално ние ще изкупуваме държавния дълг на САЩ и косвено ще финансираме САЩ. И всичко това, защото едно от правителствата на Борисов и Каракачанов се откупиха, за да могат да продължат да управляват още една година, и купиха чертежи, които и към днешна дата са само на обещанието, че ще получим, но не се знае кога и дали. Унизителна е ситуацията, в която за следващата година имаме увеличаване на държавния дълг с 40% и на този фон ние да инвестираме в държавни ценни книжа на САЩ. Това е наистина унизително. Няма как ние от ВЪЗРАЖДАНЕ да подкрепим поредното безумие, свързано с закупуване на чертежи, а още по-унизително е, че в тази зала преди дни ратифицирахме и започнахме поредното безумие да купуваме допълнително още чертежи. Не знам колко от Вас знаят, но при една от срещите на ВЪЗРАЖДАНЕ с президента Радев стана ясно, че България е изправена пред изключително тежката ситуация след една година най-вероятно да останем без бойна авиация. Още по-притеснително е, че не се вижда спасение – откъде ще имаме държави, които да ни предоставят заместващи самолети или да дежурят, да изпълняват това, което имаме ние като задължение, като държава, което ни е вменено и от Конституцията. И тук обясненията на „Демократична България“, че натовските армии са български армии, са абсурдни и ние не можем да приемем това. Има алтернатива в интерес на истината за бойната авиация, която да осигурява нашето въздушно пространство, и това е от страна на Турция. Не знам колко българи биха приели турския аскер да осигурява българското въздушно пространство?! Част от натовска държава. Да, Турция е част от НАТО. Нека не забравяме, че „Демократична България“ преди една година обясняваше, че няма нищо лошо в това. Ние не сме съгласни. Ние смятаме, че България трябва да има собствена бойна авиация, която да гарантира националната ни сигурност, но купувайки с държавни пари държавни ценни книжа на САЩ, по никакъв начин нищо не правим. Напротив, пореден път дълбаем безумието в това да деградираме и да сме верен съюзник, казвам в кавички, защото ние не сме съюзник, а ние сме изпълнител на всичко това, което се спуска от страна на евро-атлантическите ни партньори, отново в кавички, защото не са ни никакви партньори. Спускат ни се неща и ние ги изпълняваме. Сами чухте какво се е случило на българската делегация, отивайки в САЩ – да бъдат информирани, че с 200 милиона едностранно се вдига цената на чертежите, които трябва да получим някога. Няма как ние от ВЪЗРАЖДАНЕ да подкрепим това поредно безумие. Няма как обаче да съдим в момента и служебното правителство, защото не те са подписвали тези неща, но не трябва да премълчаваме и че пък служебното правителство в случая внесе предложение за закупуване на още осем чертежа. Не можем да приемем това. Това не решава най-вече националната ни сигурност по отношение на бойната ни авиация. Затова ние от ВЪЗРАЖДАНЕ категорично ще гласуваме против.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Първите изказвания, които чухме дотук, съдържат една парадоксална аргументация, и тя е в следното. Едни пари, милиард и няколкостотин милиона, са депозирани в доверителна сметка, никой не оперира с тях, следователно инфлацията ги изяжда. В същото време се казва, че ако ние започнем да компенсираме инфлацията със съответните лихви, това е голям проблем, това е нонсенс. Това, което се предлага в Законопроекта, е да може да се възползваме от инвестиционното намерение, когато парите са в нормална инвестиционна сметка, да има съответните лихви и ние, вместо да губим, поне да компенсираме обезценяването, да компенсираме инфлацията. Става дума за няколко десетки милиона, които биха увеличили нашата сума, която сме превели, а не бихме загубили. и от тази гледна точка не виждам къде е проблемът. Основно задължение за българските власти, особено когато се разпореждат с държавно имущество, е да полагат грижата на добър стопанин. Това е основна грижа на всеки контрагент в частното право. Ние предлагаме, и този законопроект предлага именно да се положи грижата на добър стопанин и вместо да губим, да печелим, или най-малкото да компенсираме инфлацията, и не виждам защо това се превръща в такъв голям проблем. Беше казано дотук, че самолетите били на хартия. Колеги, вече има първия произведен самолет, новина от вчера, от миналия ден. Тоест вече в рамките на месеци първите възложители на тази поръчка ще започнат да получават новите самолети F-16 Block 70, ние ще сме следващите. Така че нека не спекулираме с фактите, а много ясно да се позиционираме в политическото пространство. Да, знаем кой къде стои и ние от „Демократична България“ ще продължим да защитаваме необходимостта от модернизация не само на нашата бойна авиация, от модернизация и на сухопътните ни сили, модернизация и на военноморските ни сили, за което трябва държавата да отделя повече средства. Това е наша цел, ние сме я поставяли като условие към бюджета минимум 2% да се отделят за отбрана, което е ангажимент на държавата, приет още преди осем години в Уелс на Среща на върха на НАТО. С колегата Гаджев и с колегата Зафиров бяхме в последните няколко дни на Парламентарната асамблея на НАТО. Там вече се говори дори за повече проценти от брутния вътрешен продукт за отбрана. Време е България да се държи като лоялен съюзник и най вече да

позволете ми да не се съглася с Вас. По принцип инфлацията не би трябвало да изяжда парите, които са договорени за някаква конкретна сделка. Договорени, силно казано, доколкото това писмо за оферта и приемане на офертата може да се нарече договор, но така или иначе тези пари са отделени за нещо, което би трябвало да е ясно горе долу колко ще струва, макар и да не е ясно кога ще дойде. Така че инфлацията не е проблемът. Големият проблем е рискът, който ще се носи с тези милиарди, и опасността да платим за тези чертежи, които се именуват самолети. Вече чухме, че имало първи, но докато дойде в небето над България и да изпълнява реалните задачи по охрана и отбрана на българското небе, ще минат още много години. години. Но големият проблем е този: кой носи риска, ако има някакви катаклизми на финансовите пазари и тези пари, вместо да нарастват, намаляват? За мен начинът е да се отнасяме крайно консервативно, да не възлагаме на Министерството на отбраната несвойствени функции. При положение че сме направили веднъж тази безумна сделка, нека да я оставим такава и нека да не продължаваме да задълбаваме в погрешни ходове в тази посока. Защото, ако става въпрос да изкараме пари по този начин, защо да инвестираме в нискорискови книжа? Дайте да инвестираме във високорискови книжа, тогава ще изкараме повече пари, не е ли така?

Благодаря, господин Председател. Господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Първо ще кажа една стара максима: една лъжа, повторена сто пъти, някои хора си мислят, че става истина, но не, тя не става истина. Това относно чертежите. Колкото до самия проект на договор, дали високорискови или нискорискови? Извинявайте, но неслучайно се казва държавни ценни книжа. Надявам се тук хората, които се изказаха, правят разлика между държавни ценни книжа и частни акции и какви са двата различни пазара, – каква доходност и какъв риск дават двете неща. Според сключването на Договора през май 2021 г. оттогава е минала година и половина. Впрочем това не е първият път, когато този проект на договор се внася в Народното събрание. Последният проект на договор беше внесен на 27 юли тази година, три дни преди да се разпадне предното Народно събрание, от вносител Кирил Петков, лично, прието на подпис. Между другото, подписано от министрите на БСП също. Така че БСП в управлението е подкрепила този законопроект, БСП в опозиция, или не знам, в смисъл, понеже нямаме управляващи и опозиция тук, вече не подкрепят този проект, внесен от БСП преди три месеца.

защото правилно е мотане да се каже, година и половина, когато никой не е взел някакви мерки. Три пъти внасян в Народното събрание. Веднъж октомври 2021 г. При положение че няма Народно събрание, защо е внесен в Народното събрание от служебното правителство, от министър Панайотов, не е ясно, Веднъж от Кирил Петков, три дни преди да се разпадне предното правителство и Събрание. Защо е чакал шест-седем месеца от мандата си, при положение че документите са готови, е друг въпрос. Явно е правил анализ, както в много неща в Министерството на отбраната се занимаваха само да правят анализи. Колкото до качествата качествата на предните изказвания, поне да правим разлика между кой е полковник и кой е генерал-лейтенант, защото двете неща са доста различни. За това какво ще следва. Парите, които са преведени по изпълнение на Договора от 2019 г., просто ще бъдат преместени във влог в банка, за да могат да носят ликвидност и да има някаква печалба за България, като в момента се очаква Федералният резерв да вдигне лихвите по кредитите си, тоест по влоговете, които са към него, така че даже печалбата да бъде и по-голяма за България. Да, на фона на всичко пак е възможност българската държава да спечели пари от това, което вече е платила. До момента за година са изпуснати ползи за 20 млн. лв. Може би нямаше да ги изпуснем и може би тези 20 млн. лв. можехме да ги оползотворим по-добре и да ги спестим на данъкоплатците. За съжаление, мотането година и половина не ги спести. Надявам се все пак да подкрепите този проект на ратификация, тъй като в крайна сметка очевидно е работено от няколко правителства с различна конфигурация и всички те са сметнали за необходимо да бъде внесен в Народното събрание, така че Ви призовавам за разум. Надявам се да има такъв в залата. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, колеги! Нека да уточним нещо, което пише черно на бяло в договорите, тъй като имаше и въпрос кога е взето Решението. Решението за сметка към Агенцията за коопериране в областта на военната сигурност е взето в Договора, който е предложен от месец февруари 2019 г. от американската страна. Когато отива нашата делегация на екскурзия в Съединените щати, водена от полковник Запрянов, тя изслушва това, което господарите им казват във Вашингтон, където ги уведомяват, че увеличават цената с 200 млн. щатски долара и тези условия по сметката остават. По-скоро колегите от ГЕРБ, моите уважения, но какво правите Вие 2019 г. август месец, 7 или 9 август са преведени парите? Вие какво правихте, Вашето правителство, през месец септември? Трябваше да откриете сметката 2019-а. Да питам ли по месеци? Какво правите октомври? Идва Коледа. Какво правите за Дядо Коледа декември? Парите се губят – по сметката стоят 1 милиард и 200 милиона, но Вие не откривате сметка. В интерес на истината американската страна е дала възможност – пише, че може да се открие такава сметка. Вие не откривате. Не откривате януари 2020-а, февруари и март – да ги изреждам ли? до миналата година. В това число и следващото правителство не открива такива сметки. Второ, тук да се говори, че ние печелим. Пак повтарям, какво печелим? Това, което правим в момента – минимизираме в жалки проценти огромните си загуби,

Американската страна е обявила, има публикации на Пентагона в интернет, влезте и прочетете. Има хора тук, четат на английски език, защото те на български не публикуват. Там пише, че са преведени 505 млн. щатски долара незабавно, един-два месеца след като е сключен Договорът. На кого?! От сметката на Пентагона са преведени по сметката на „Локхийд Мартин“. След това са преведени нови средства. В момента Вие не знаете за колко пари тук си губим времето. Може да са 5 долара, 15 долара останали.

Той ще отиде на тествания предварително. Първото тримесечие на следващата година ще полети евентуално този самолет, а преди нас чакат Бахрейн,… така че да не заблуждаваме българския народ. Нищо не е готово в момента, парите са там и се въртят от американската държава, ние ще отидем да плащаме пет пъти повече. Това е един позорен договор, нямам други думи. Господин Гаджев, преди да отправя репликата си към Вас, искам да обърна внимание на абсолютно всички на това, което каза преди мен професор Гечев, защото е хубаво особено „Демократична България“ да си изкарат едно листче и да си запишат данните, които посочи той, и за цифрите, за които става дума, и за парите кой какво е превеждал и къде са парите на българския данъкоплатец в момента, защото нещата са, меко казано, позорни за всички нас като българи. Тук обаче, господин Гаджев, е репликата ми към Вас, и много Ви моля, тъй като може би аз не Ви разбрах, това, което казахте Вие, че в последните дни правителството на Кирил Петков, Корнелия Нинова, Христо Иванов и Слави Трифонов са внесли Решение, което трябваше да се гласува в Народното събрание, за купуване на допълнителни осем чертежа. Това ли трябва да разбираме – че точно хората, които цялата си предизборна кампания за този парламент изкараха да обясняват, че ВЪЗРАЖДАНЕ са гласували за купуване на още осем самолета, което е пълна лъжа, в момента излизат факти, че те са предложили въпросното купуване? Да не изпаднем в ситуацията, в която основен мотив е: не ме гледай какво правя, а ме слушай какво ти говоря, защото изключително важно е това, което каза професор Гечев, но в същото време е изключително притеснително, че техните министри и техният заместник министър председател са внесли искане за купуване на още осем чертежа. Затова много Ви моля, господин Гаджев,

Уважаеми господин Гаджев, репликата ми е обърната към Вас и в качеството Ви на председател на Комисията по отбрана. В материала, който ни е представен, е описано, че на 4 декември 2020 г. между Министерството на отбраната и Българската народна банка е подписан договор за консултантска помощ от страна на БНБ с цел осигуряване на специализиран експертен анализ по отношение на макроикономическите показатели на САЩ и доходността на американските ценни книжа за времето на съществуването на сметката. Договорът предвижда изготвянето на начален и на периодичен макроикономически анализ на САЩ и преглед на пазарните очаквания. Репликата ми към Вас е да запознаете Народното събрание представен ли е на последното заседание на Комисията, когато е обсъждана ратификацията на това споразумение, какво е състоянието, какви са наличностите по сметките и всъщност да знае Народното събрание какъв празен чек

Отзад напред. Първо, въпросните анализи – да, предоставени са от Министерството на отбраната на Народното събрание. Същите бяха разпратени на всички членове на Комисията по отбрана, така че те са ги имали, както първоначалния, така и периодичните – няколко анализа бяха, предоставени от Министерството на отбраната съответно на народните представители. Дали са ги чели, вече не знам. Колкото до господин Ганев, не сте ме разбрали. Казах не че са внесли Проекта за самолетите за решение, а такъв имаше подготвен от министър Заков, но не влезе в Министерския съвет. Тази ратификация беше внесена от Министерския съвет в Народното събрание от предното правителство. Имаше и входящ номер, на 27 юли е внесена в Народното събрание същата ратификация. По първата реплика, ами, извинявайте, но за капацитета отново ще поговорим – когато бъркате генерал-лейтенант с полковник, говори достатъчно. Има доста голяма разлика между двете. Колкото до това какви пари са платени, ами, много лесно може да си видите, че Договорът се изпълнява, по същите тези прессъобщения и да извадите колко струват различните компоненти. Може много ясно да си направите анализ, когато имате желание да направите анализ, но когато имате желание да заблуждавате обществото и да работите с опорки, не се получава така. Да, има, разбира се, преведени пари от тези, които бяха платени, защото Договорът се изпълнява – точно заради това. И да, това е правилно, и да, това трябва да се случва така, защото иначе би било, че Договорът не се изпълнява, ако парите не бяха разходвани до момента. И означава, че се строи и се изпълняват всичките части, които са поръчани. Конкретно това, което цитирате – самата поръчка за самолетите, и пак Ви моля, вземете я, прочетете я внимателно, на английски е – ще се оправите, и там има разбивка, ще можете да си извадите колко струва самолетът, правите и такава спекулация, каквито правите обикновено. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! Аз няма да се изказвам по същество по Законопроекта, а само искам да разсея някои съмнения, защото тук няколко пъти се внушава, че едва ли не БСП е участвала във внасянето на това ратифициране в Народното събрание. Искам да Ви кажа, че в последните две заседания на Министерския съвет ние не участвахме, и то точно заради това, защото се повдигна този въпрос от военния министър, тогава Драгомир Заков. Ние бяхме против и не участвахме в заседанието. Така че, моля Ви, и колегите от Възраждане, това не Ви помага като аргумент срещу това, което говорим в момента,

Защото, повярвайте ми, че няма как да се противопоставим на превъоръжаването на Българската армия, не можем да я оставим в XXI век в това състояние, в което се намира в момента. Сигурно на министъра тук, като ни слуша какво си говорим, му става лошо. И то не заради това, че се караме кой да придобие някакви политически дивиденти от това, което говори, а за самото състояние на армията. Но не вкарвайте неща, които не Ви помагат като аргументи в това, което говорим по този законопроект. Благодаря Ви.

Обръщаме, отиваме вече надолу в протокола. Това е стенограма, която току-що отворих от информационната система на Министерския съвет. Вие ще кажете дали е истина или не. Значи, информационната система лъже тогава. И ето, пише, ще Ви върна сега, точка 67: сега, точка 67: „Проект на решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумение за сметка между Министерството на отбраната на Република България и Федералната резервна банка на Ню Йорк и на Споразумение относно определени сметки, свързани с финансиране на чуждестранни военни продажби от правителството на Република България, съгласувано на подпис на 26 юли 2022 г. Министър-председател Кирил Петков – вносител, приел Проекта на решение“. (Реплики от „БСП за България.“)Така пише в протокола, така пише в стенограмата на Министерския съвет. Ако те не са правилни, моля, обърнете се към Министерския съвет да ги коригира. Благодаря Ви. Дуплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! Аз благодаря за репликата, но говорим за различни неща. Никой няма какво да коригира и какво да прави. В момента говорим за една сделка, която е

колко процента беше там от брутния вътрешен продукт да отиват за Военното министерство. Освен това сме за превъоръжаване на Българската армия. Само че сме казали, че не е сега моментът, не е това начинът, по който се прави.

подложим на гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумение за сметка между Министерството на отбраната на Република България и Федералната резервна банка на Ню Йорк и на Споразумение относно определени сметки, свързани с финансиране на чуждестранни военни продажби от правителството на Република България между Министерството на отбраната на Република България, Агенцията на Департамента по отбрана на САЩ за сътрудничество в областта на сигурността и Федералната резервна банка на Ню Йорк, № 48-202-02-1,

Моля, заемете местата си, уважаеми колеги, за да гласуваме Законопроекта за ратифициране, няма да го чета повече. Режим на гласуване.

Предложението е прието. Процедура – господин Гаджев, заповядайте.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Понеже не бяха направени предложения за промени между двете четения, затова на основание чл. 77, ал. 2 от Правилника за дейността на Народното събрание предлагам същият законопроект да бъде разгледан и на второ четене. Благодаря, господин Гаджев. Обратно предложение? Няма. Подлагам на гласуване. Гласували

първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумение за сметка между Министерството на отбраната на Република България и Федералната резервна банка на Ню Йорк и на Споразумение относно определени сметки, свързани с финансиране на чуждестранни военни продажби от правителството на Република България, между Министерството на отбраната на Република България, Агенцията на Департамента по отбрана на САЩ за сътрудничество в областта на сигурността и Федералната резервна банка на Ню Йорк, Чл. 1. Споразумението за сметка между Министерството на отбраната на Република България и Федералната резервна банка на Ню Йорк, подписано на 22 април 2021 г. в София и на 24 май 2021 г. в Ню Йорк. Чл. 2. Ратифицира Споразумението относно определени сметки,

Да, една редакционна бележка на господин Гаджев. ДОКЛАДЧИК ХРИСТО ГАДЖЕВ: Редакционна бележка, тъй като има проблем с правописа. „Чл. 1. Ратифицира Споразумението за сметка между Министерството на отбраната на Република България и Федералната резервна банка на Ню Йорк, подписано на 22 април 2021 г. в София и на 24 май 2021 г. в Ню Йорк.“

Подлагам на гласуване изчетения от господин Гаджев текст с добавянето на думата „ратифицира“ в чл. 1 в началото. Моля, режим на гласуване.

Моля на основание чл. 44, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да гласувате в залата да бъдат допуснати следните лица: господин Александър Свраков – служебен заместник-министър на финансите; Валентин Точев – директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите; Татяна Накова – държавен експерт в дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите; Ана Бъчварова – главен експерт в дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите. Благодаря, господин Чобанов. Ако няма възражения, подлагам на гласуване допуска на посочените лица. Гласували

На заседание, проведено на 17 ноември 2022 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. На заседанието присъстваха представителите на Министерството на финансите – Людмила Петкова, служебен заместник-министър; Валентин Точев – директор на дирекция „Данъчна политика“, представителят на НАП – Десислава Калудова – директор на дирекция „Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане“, както и представители на браншови и неправителствени организации. Законопроектът беше представен от госпожа Людмила Петкова, която посочи, че с него се предвиждат две основни групи предложения. Първото е свързано с въвеждането в българското законодателство на Директива (ЕС) 2021/514 на Съвета от 22 март 2021 г. за изменение на Директива в областта на данъчното облагане. Целта на Директивата е предотвратяване укриването на данъци, отклонението от данъчно облагане и усъвършенстване на правилата за данъчна прозрачност и за засилване на сътрудничеството между държавите членки. Основните изисквания са да се обменя автоматично информация, която се получава от цифровите платформи, за търговците, които осъществяват дейност чрез тези платформи. Самата Директива въвежда и модела на правила на ОИСР по отношение на цифровите платформи. България ще може да осъществява автоматичен обмен на информация както с всички държави членки, така и с държавите, които са подписали Многостранното споразумение за автоматичен обмен на информация. България се присъединява към това споразумение на 9 ноември 2022 г., което е подписано от 24 държави, като държавите, за които предстои подписване на втори или на трети етап на Споразумението, са 160. По оценка на Европейската комисия между 40 и 60% от доходите, които се реализират чрез цифровите платформи, не се декларират. Това ще даде възможност на всички администрации чрез обмена на информация да засекат търговците, които осъществяват дейност, дали са декларирали реалните доходи, които са реализирали. Втората част на Проектозакона включва акцизен календар. Този, който сега се предлага от Министерството на финансите, е с цел повече приходи при запазване на нивата, с които ще се увеличат цените на тютюна и тютюневите изделия. Другото важно е, че с предлагането на малко по-високи нива на облагане това е съобразено с разпоредбите на Директивата за промяна на акцизната директива, която се очаква да бъде внесена от Европейската комисия на 8 декември 2022 г. И предишния път, когато България се присъединява към Европейския съюз, има няколко държави, с които България е договорила преходен период за плавно увеличаване на акциза. Предвид факта, че нивото на акцизното облагане за България е 90 евро на хиляда къса, а средното за Европейския съюз е 120 евро на хиляда къса, много трудно ще може само една държава членка да отвоюва отново дълъг преходен период. Затова с така предлагания акцизен календар, който е за четири години, ще се постигне плавно увеличаване на акциза, с цел да не се допусне контрабанда на тютюневи изделия при някакво рязко увеличаване на цените. Разходите за реализиране на предложените промени, свързани с предложенията относно административното сътрудничество и обмена на информация между компетентните органи, ще бъдат в рамките на утвърдения бюджет на Министерството на финансите. За операторите на платформи ще възникне необходимост от допълнителни разходи, които ще ще бъдат свързани с разработване на информационните системи, промени във вътрешната организация на работа, обучения на персонала, създаване на необходимите методологии и мониторингови системи. Предвид направените предложения за въвеждане на акцизен календар в Закона за акцизите и данъчните складове Законопроектът ще окаже въздействие върху държавния бюджет. си становище „Коалиция за живот без тютюнев дим“ подкрепя Законопроекта в частта на изменението и допълнението на Закона за акцизите и данъчните складове, като настояват за по-решително увеличение на акциза на тютюневите изделия. Предлагат първоначалното увеличение на акциза да бъде най-малко 15%, да се постигне изравняване на нивата на данъчно облагане за всички продукти, които съдържат никотин, да се въведе правителствен план за действие и да се позволи

„Филип Морис България“ посочват необходимостта и правят предложение за корекция на предложените ставки за нагреваеми тютюневи изделия, така че те да не надвишават процентното увеличение на данъчната тежест върху тютюна за пушене. В хода на дискусията народният представител Венко Сабрутев се заинтересува от това дали текстовете са били предмет на обществено обсъждане и изпълняват ли изискванията. Попита каква е разликата между подхода, който се предлага с настоящия законопроект, и този, отразен в актуализацията на държавния бюджет за 2022 г. Госпожа Людмила Петкова отговори, че текстовете за акцизния календар са били включени на по-късен етап, но по принцип с всички дружества, които са от индустрията, са били проведени разговори, обсъдени са техните становища. Въпросът е бил коментиран съвместно с тях от месец февруари 2022 г. и е включен в Закона за изменение изменение на Закона за държавния бюджет за 2022 г. Според Министерството на финансите може да се приеме, че е минало общественото обсъждане. Господин Искрен Митев уточни, че въпросът е бил обсъждан многократно. Във връзка с питането на народния представител Мартин Димитров за очакваните приходи от повишаването на акциза през следващите четири години госпожа Людмила Петкова сподели, че те са в размер на 661 млн. лв., като за сравнение в предходния вариант на Министерството на финансите за акцизен 578 млн. лв. Народният представител Йордан Цонев посочи, че е недопустимо Комисията по бюджет и финанси да се събира и да гледа ДОПК и петима народни представители да задават едни и същи въпроси за акцизните стоки, което всява съмнения за лобизъм. Зададе въпроса дали ще бъде дадена гаранция, че предлаганият от Министерството на финансите акцизен календар ще бъде следван. На питането от народния представител Румен Гечев за това какво е законодателството в съседните ни страни по отношение на акцизите за цигари и

запитване на народния представител Кирил Ананиев. Господин Румен Гечев направи сравнение с предходен период – 2010 г., когато е имало повишение на акциза на цигарите, но не е довело до повишение на приходите от акцизи, като се надява сега да има съответните разчети. Представителите на Министерството това число и в отговор на господин Димо Дренчев, че действително за предходния период е имало увеличаване на контрабандата. Затова със сегашното предложение се цели плавно увеличение, за да не се постигне ефектът от 2009 г. От „БСП за България“ споделиха, че по принцип ще подкрепят Законопроекта. Народният представител Адлен Шевкед изрази становище, че новият текст на чл. 143я, ал. 7 от Законопроекта няма да работи в интерес на истината дотолкова, доколкото ще се натоварят тези оператори да следят постоянно сайта на Националната агенция за приходите дали е отнето разрешително на някой с такава електронна платформа. Според нея разпоредбите са неясни, а тези на § 21 относно § 1 от Допълнителните разпоредби, т. 62 и 70, касаещи възнаграждението и идентификатора на финансова сметка, са притеснителни. От Министерството на финансите се ангажираха, че в случай и ако е допусната неточност за възнагражденията и идентификатора, между първо и второ гласуване същата ще се коригира. На уточняващия въпрос на професор Румен Гечев, касаещ чл. 143л от Законопроекта, относно съвместните ревизии или проверки, както и какви гаранции се дават за България, че тя е равнопоставена с другите държави членки и потокът на информация към и от България се равнява на възможностите, които ние бихме имали към другите страни, от Министерството на финансите дадоха съответните примери, като изразиха становище, че действията са реципрочни. Колкото до въпроса за офшорните фирми, госпожа Людмила Петкова отговори, че България по принцип обменя информация и с офшорни държави, но те вече са по друга линия Многостранната конвенция за административно сътрудничество, което е пак за цифровите платформи. Господин Йордан Цонев изрази притеснение във връзка с предоставяната информация за цифровите платформи, като счита, че сравнението с въпроса за хазарта не е удачно в случая. В хода на общественото обсъждане участие взеха представителите на браншовите организации и Сдружение „България без дим“. Госпожа Маша Гавраилова апелира към народните представители да мислят за акциза като за здраве с цел намаляване на потреблението и заболяванията, Правят и съответните предложения.

опонира за представената справка, като според него акцизният календар е съобразен и като структура, и с оглед на икономическата среда в страната. Вержиния Джевелекова от „Филип Морис България“ заяви, че акцизният календар е дългоочакван, възприет е закономерен и рационален подход, като с него ще се постигне равновесие, но би следвало да бъде малко повече балансиран. Апелира за по-пропорционално повишение, равномерно през годините, при нагреваемите тютюневи изделия и при електронните цигари. Представителят на „Джапан Табако Интернешънъл България“ Димитър Найденов отбеляза, че приходите от акцизи от тютюневи изделия имат голяма важност за бюджета. Счита, че предложеният от Министерството на финансите акцизен календар всички ключови аспекти на повишаване на цената, така че да се преследват здравни цели, предпазване на пазара от нов бум на незаконна търговия и управление на инфлацията. Представителят на „Импириъл Табако България“ Михаил Михайлов обърна допълнително внимание върху категорията тютюн за пушене, където според него има изключително високо завишение на ставката. Госпожа Людмила Петкова взе отношение по дискутираните въпроси, като уточни, че рискът при цигарите компании имат от всеки ценови клас цигари, така че не може да се направи изводът, че някои от компаниите са облагодетелствани. Председателят на Комисията по бюджет и финанси Петър Чобанов обобщи, че въпросите и процесът трябва да се разглеждат в тяхната динамика, защото понякога средните стойности заблуждават.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

Колеги, изказвания? Няма изказвания.

Моля, режим за гласуване.

Благодаря Ви, господин Председател. Процедура. Моля, на основание чл. 80 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание срокът за предложение да е пет дни, тоест да изтече в понеделник вечер, на 28 ноември. Това е предизвикано от факта, че е добре да приемем заедно пакета данъчни закони и с оглед, че на останалите вече им идва също времето да ги гледаме в Комисията, за да може след това, след като сме очертали рамката, да преминем и към Закона за удължаване на разпоредбите на държавния бюджет. Благодаря. Благодаря Ви. Обратно предложение? Не виждам. Моля, режим на гласуване.

Преди да преминем към следващата точка, едно съобщение. В 11,30 ч. в Клуба на народния представител ще бъде открита експозиция под надслов „От двете страни на границата“. Изложбата представя рисунки на младежи от България и Република Северна Македония, посветена на отношенията между двете държави и представена през погледа на младежи от двете страни на границата. Реализирана е по инициатива на Фондация „Българска памет“ с председател доктор Врабевски. Всички народни представители са поканени на

На редовно заседание, проведено на 17 ноември 2022 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. На заседанието присъстваха Людмила Петкова – служебен заместник-министър на финансите, и Десислава Калудова – директор на дирекция „Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане“ в НАП.

2010 г. Основна цел на подписания в София на 21 юли 2022 г. Протокол за изменение на СИДДО между Република България и Федерална република Германия е в текста на съществуващата спогодба да бъдат включени разпоредби, които са част от така наречения минимален стандарт

този смисъл Протоколът предвижда промени на преамбюла на Спогодбата в съответствие с минималния стандарт по Действие 6 „Предотвратяване на предоставянето на облекчения по спогодбите в неподходящи случаи“ от Проекта и актуалната редакция на Модела на СИДДО на ОИСР от 2017 г. Новият текст има за цел ясно да демонстрира намеренията на договарящите държави да тълкуват и прилагат Спогодбата в духа на противодействие на отклонението и заобикалянето на данъчното облагане. Променя се определението за териториална клауза на Федерална република Германия в съответствие с най-новата практика на тази държава и се включва обща разпоредба, имаща за цел да предотврати злоупотребите и неправомерното използване на данъчните облекчения съгласно СИДДО. Тази клауза следва новия Модел на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Разпоредбата предвижда ограничаване на ползването на данъчни облекчения, когато едната държава прецени, че получаването на това облекчение е една от основните цели на която и да е договореност или сделка. Така всяка сделка или поредица от сделки, водещи до възникването на доход за едно лице, се подлагат на тест от гледна точка на основния метод. Променя се прилаганият метод за избягване на двойното данъчно облагане от страна на Република България. С Протокола се правят и технически корекции на заглавието на подписаната СИДДО. Председателят на Комисията по бюджет и финанси Петър Чобанов отбеляза, че в текста на вносителя има техническа грешка, която ще бъде редактирана в зала.

Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Спогодбата между Република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, подписана на 25 януари 2010 г.,

Не виждам. Закривам разискванията. Ще преминем към гласуване на Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Спогодбата между Република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, подписана на 25 януари 2010 г.

Моля, режим на гласуване.

внесен от Министерския съвет на 10 ноември 2022 г., да бъде приет и на второ гласуване в днешното пленарно заседание.

ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ЧОБАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Има необходимост от правно техническа поправка, която касае технически пропуск. Отбелязан е в Доклада за първо гласуване, който току-що се прие на първо гласуване, а именно: наименованието в Законопроекта е в член единствен, където е необходимо след думите „облагани и“ да се добави предлогът „на“. Предвид на това ще Ви прочета коректния текст на Законопроекта:

редакционно и смислово допълнение на Законопроекта, така, както беше изчетен от председателя на Комисията по бюджет и финанси. Гласували 148 народни

Преминаваме към гласуване на Проекта на решение за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписването и прекратяването на Меморандума за 1 млрд. долара с Gemcorp Holdings Limited и IP3 Corporation

Уважаеми колеги, предложението за създаване на Временна комисия е мотивирано от необходимостта да се установят всички факти и обстоятелства, свързани с подписването и прекратяването на Меморандума за 1 млрд. долара с Gemcorp Holdings Limited и IР3 Corporation от правителството с председател Кирил Петков. На 23 март министърът на енергетиката Александър Николов в правителството на Кирил Петков подписва Меморандум за сътрудничество с Gemcorp Holdings Limited и IP3 Corporation. В резултат на това партньорство в България от правителството на Петков заявяват, че се очакват инвестиции на стойност около 1 млрд. долара в зелена енергия. Инвестицията е свързана с проекта за завод за батерии за складиране на енергия, който правителството промотира усилено като алтернатива на въглищните тецове в басейна „Марица изток“. Това проличава и от представянето на една от целите на Меморандума: „изграждане на хибриден индустриален комплекс на територията на „Марица Изток“.“ Проектът е включен и в Плана за възстановяване и устойчивост с европейско финансиране. В приложението на Меморандума на практика е изредена цялата енергетика на България: - разработване на варианти за подкрепа на настоящия проект за интерконектор между Гърция и България – IGB, за включване на увеличен внос на американски втечнен природен газ; - разработване и представяне на търговски решения за съществуващия проект за „Топлофикация София“; - проучване на възможностите за използване на малки модулни реактори в АЕЦ „Белене“ и в блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“ при изваждането им от експлоатация; - разработване на планове за устойчивост при управлението на ядреното гориво, включително дългосрочни стратегии за управление на използваното гориво и други. Компанията Gemcorp Holdings Limited се оказва, че е част от голяма група компании Gemcorp, която е свързана с руски капитали и олигарси, самата Gemcorp Holdings Limited е офшорка с неясен собственик, регистрирана в Джърси. Веригата от офшорки води до Каймановите острови, където регистрираната офшорка няма дори управител. При подписването на Меморандума не са извършени проверки на нито една от компаниите в структурата на Gemcorp. седмото народно събрание по настояване на парламентарната група на ГЕРБ-СДС беше създадена Временна комисия, която да разследва всички факти и обстоятелства за това как е избрана компанията Gemcorp Holdings Limited; как е определен обхватът на Меморандума; кой препоръчва компанията на българското правителство и кой е реалният собственик на капитала. Дейността на Временната комисия беше саботирана от бившия министър-председател Кирил Петков и бившия министър на финансите Асен Василев, като те не се явиха на нито едно заседание на Комисията и не отговориха на исканията на Комисията за предоставяне на документи и данни относно това кой предложи Gemcorp Holdings Limited; как беше избрана компанията и какви проверки са възложени и извършени от Държавна агенция „Национална сигурност“. Паралелно с инициативата за Временна комисия в Четиридесет и седмото Народно събрание останаха неизяснени редица обстоятелства, а серия от лъжи бяха изречени от бившия министър-председател Кирил Петков и бившия министър на финансите Асен Василев. Кирил Петков излъга, че е възложил предварителна проверка на Gemcorp Holdings Limited за наличие на руски капитали и че Меморандумът е само писмо за намерение. Кирил Петков излъга, че е възложил повторна проверка на компанията. В писмото си до Временната комисия не предостави нито едно разпореждане до ДАНС. Кирил Петков скри, че има доклад на ДАНС, който е получил още на 20 април 2022 г. Докладът на ДАНС става ясен на Министерския съвет на 20 юли на оперативно заседание. Асен Василев излъга, че Gemcorp Holdings Limited му е предложена от американското и английското посолство. Министерството на енергетика излъга с коя компания всъщност е подписало Меморандума още в деня на подписването на Меморандума. Обяви съвсем различна компания. И как колегите от Правната дирекция там дори не са знаели за съществуването – разбират от медиите. Дейността на Временната комисия беше саботирана от бившия министър-председател Кирил Петков и бившия министър на финансите Асен Василев многократно. Няколко пъти ги канихме, но те не се явиха. Преди приключването на дейността на Временната комисия в Четиридесет и седмото народно събрание с окончателен доклад на оперативно заседание на Министерския съвет на 20 юли след запознаване с доклада на ДАНС е взето решение Меморандумът да бъде прекратен от министъра на енергетиката на оперативно заседание, което не е задължително, без никаква публичност. Докладът на ДАНС е получен три месеца по-рано в кабинета на тогавашния министър-председател Кирил Петков, като не са предприети никакви действия за неговото прекратяване въпреки констатациите за компанията Gemcorp. Проверката на ДАНС не е извършена след разпореждане на министър-председателя, а службата се е самосезирала след публикации в медиите. В Четиридесет и осмото народно събрание от писмен отговор на служебния министър на енергетиката, получен на стана ясно, че в Министерството на енергетиката няма доказателства Меморандумът с Gemcorp Holdings Limited да е прекратен от страна на правителството на Кирил Петков и да е изпълнено Решението на Министерския съвет. Водени от разбирането, че българската енергетика е ключов сектор и част от националната сигурност на страната и че при разпореждания с публични средства, средства от Европейския съюз или евентуални инвестиции в българската икономика, които са подкрепени от правителство на Република България, е необходимо и редно Народното събрание да има информация за действията на изпълнителната

„Проект! РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписването и прекратяването на Меморандума за 1 млрд. долара с Gemcorp Holdings Limited и IR3 Corporation от правителството министър председател Кирил Петков Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и ал. 3 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Създава Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписването и прекратяването на Меморандума за 1 млрд. долара с Gemcorp Holdings Limited и IP3 Corporation от правителството с министър-председател Кирил Петков. 2. Временната комисия се състои от 14 народни представители, избрани на паритетен принцип – по двама от всяка парламентарна група. 3. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва: Председател:… Членове:… 4. Временната комисия установява всички факти, свързани с подписването и прекратяването на Меморандума за 1 млрд. долара с Gemcorp Holdings Limited и IP3 Corporation от правителството с министър-председател Кирил Петков. Петков. 5. Разглежда и анализира документи, свързани с установяване на съдържанието, страните, начина на подписване и целесъобразността на клаузите в подписания меморандум, както и всички документи, свързани с прекратяването на Меморандума и извършените проверки. 6. Временната комисия изготвя Доклад за резултатите от работата си и установените факти и обстоятелства. 7. Временната комисия се избира за срок от един месец.“ Благодаря. Откривам разискванията. Има ли изказвания по Проекта на решение? Заповядайте, господин Митев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Трифонова, искам да заявя, че създаването на такава комисия ще бъде напълно излишно и абсолютно пилеене на ресурсите и времето на Народното събрание. Целият този въпрос, който повдигате, е една спекулация. Просто искам да цитирам думите на основателя на Фонда: „Меморандумът е прекратен с официално писмо на правителството още преди няколко месеца. Ние сме го признали и нямаме никакви претенции към България, а всякакви такива обвинения са пълна спекулация.“ Моля Ви, госпожо Трифонова, нека да не губим времето на гражданите и на Народното събрание. Благодаря.

Господин Митев, все още сме правова държава, в която документите са доказателства, а не изказванията на частни заинтересовани лица. Аз пък ще Ви цитирам друго изказване и то е на служебния министър на енергетиката.

Вместо да го прекрати едностранно с едномесечно предизвестие, както е предвидено в процедурата, той изпраща писмо за двустранно. Като няма отговор от другата страна за прекратяване на този меморандум, той все още е в сила. Ние го прекратихме едностранно и докато не изтече този едномесечен срок, Меморандумът ще бъде в сила.“ Нещо друго казва министърът на енергетиката: „Меморандумът с Gemcorp има много нарушения и дори юристите на Министерството на енергетиката, юридическият отдел са научили за меморандума от медиите.“ Господин Митев,

изпраща предизвестието и след 30 дни автоматично се прекратява Меморандумът. Обаче какъв е нашият случай? Той изпраща за двустранно прекратяване, по взаимно съгласие и господин Митев, са ни нужни два подписа. (Показва лист Ние имаме само един подпис. (Показва документ.) Ето го документа, ще го видите и по време на самата комисия, че ние имаме само един подпис. В Министерството на енергетиката няма други документи… …Още повече, че самото лице си призна, че не е подписало споразумението за прекратяване по взаимно съгласие. Благодаря за вниманието. Извинявайте, господин Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря Ви за репликата и за флашмоба. Други реплики?

Трифонова, господин Председател, уважаеми колеги! Госпожо Трифонова, както и Вие казвате, в самото предложение, което правите, няколко пъти го прочетохте от тази трибуна и това е един прекратен договор. Според него не възникват никакви обстоятелства и никакви правни задължения от страна на България. Сега аз ще Ви покажа един документ. Ето това, което правите, е една спекулация. Една спекулация и се опитвате да ангажирате българските граждани с една отдавна затворена тема, вместо всъщност да обърнем внимание на истинската тема, а тя е защо ГЕРБ не може да направи правителство. Това е истинската тема! Моля Ви, нека да направим комисия или да отворим този разговор – защо ГЕРБ е неспособна, въпреки че стана първа политическа сила, да управлява България?! Благодаря Ви. (Ръкопляскания

Тъй като не е прекратен, ние ще разследваме всички факти и обстоятелства както по отношение на подписването, така и по отношение на действията, които е предприело правителството за прекратяване. Още повече държим Комисията да получи следния документ, който сме получили по официален път от министъра на енергетиката. (Показва документ.) Господин Митев, персонално заради Вас правя това изказване. Предложението за този меморандум е дошло от компания, различна от компанията, с която е подписано, дори това не е изпълнено. Накрая на самото подписване изведнъж се появява офшорка, която е регистрирана в Джърси, зад която седят други офшорки. Вие как знаете, че дори лицето, което го е подписало, е лицето, което представлява тази компания?! В Министерството на енергетиката няма нито един документ, който да показва нито кой е собственикът на компанията, нито дали лицето, което е подписало този меморандум, има представителна власт спрямо тази компания. И господин Митев, ние от ГЕРБ получаваме дежавю. Предния път, когато поискахме създаването на Временна комисия, Вие си сложихте Ваш председател и направихте всичко възможно да се укрият документи, факти, да се укрие министър-председател и министър, а в момента, в който стана ясен Докладът на ДАНС, тичешком обявихте, че ще прекратявате Меморандума само и само да няма никакво разследване. В последната комисия на 28 юли 2022 г. дойде само тогавашният министър на енергетиката, Асен Василев го издирвахме с бюлетина във Фейсбук и не го намерихме до края на правителството. Никой не прояви уважение към тази комисия тогава и беше направено всичко възможно да не се установи как Gemcorp е пристигнала в България и е другата причина, поради която искаме да се разследва. Ще цитирам отговора на министъра на енергетиката на мой парламентарен въпрос: на енергетиката не са налични документи за проведени преговори преди подписването на 23 март 2022 г. на въпросния меморандум. Не разполагаме с информация по поставените от Вас въпроси: по какви критерий е избрана компанията Gemcorp Holdings Limited; предоставена ли е информация за наличие на квалифицирани експерти за изпълнение на предмета на Меморандума и съответните приложения; направена ли е проверка за надеждност и как е определен обхватът на Меморандума, в това число за предварителни анализи за необходимостта от неговото подписване?“

Как някой или всеки, който дойде, де факто всъщност отиде при Министерството на енергетиката и каже: аз искам да инвестирам в България – и получава един меморандум за 1 млрд. долара с 13 точки вътре, и е изредена цялата енергетика на България, „Топлофикация София“. Да Ви попитам, колеги от Промяната: кой е принципалът на „Топлофикация – София“, че да фигурира тя в този меморандум? Знаете ли кой е собственикът? (Шум Не знаете сигурно. Със сигурност не е Министерството на енергетиката. А знаете ли, че в този меморандум също така министърът на енергетиката е заявил, че ще работи с Gemcorp за осигуряване на алтернативни и стабилни доставки на газ? Как се случва това нещо? С офшорка, на която не знаем собственика. Ами ако газът е руски? Вие имате опит с доставка на руски газ през посредници явно практиката е била много по-широко разпространена. Още повече тук имаме още един документ – допълнително споразумение, в което допълнително споразумение Вие уреждате бъдещите си взаимоотношения с Gemcorp, тоест, вместо да го прекратите едностранно без всякакви допълнителни договорености, Вие създавате условия този меморандум да продължи да съществува. Като понеже уж беше необвързващ – цитирам чл. 2: „Страните заявяват, че всички задължения, възникнали от този необвързващ меморандум, са изпълнени.“ Нали нямаше да има задължения вътре в него? Освен това страните заявяват, че няма да имат никакви финансови и други искове една срещу друга. Е, като имаме само един подпис, а ни трябват два, до какъв извод Ви води Че тази страна, която иска прекратяването и не го получава, може да бъде съдена, нали така?! Защо Gemcorp не е подписала това двустранно споразумение? Можете ли да ми отговорите? Не можете. Така че за това нещо ни трябва Временна комисия, която да установи всички тези факти и обстоятелства. Още повече – защо господин Кирил Петков три месеца след констатациите на ДАНС, които станаха известни включително и на колегите от „Демократична България“, и там видяхме сериозно притеснение по отношение на констатациите, не го е обявил на Министерския съвет? Това също трябва да стане ясно, защото от 20 април до 20 юли е много време. Ако не беше избухнал скандалът, нямаше въобще да има прекратяване на този меморандум. Вътре в Решението на Министерския съвет на оперативно заседание

ще Ви прочета чл. 1 – част от него. Той е свързан с бъдещите сфери на дейности. Това може да включва съвместно разработване и съвместно финансиране на проекти между публичния и частния сектор като например: Проекта за индустриален комплекс „Марица“ за модернизация и реиндустриализация с добавена стойност; Проекта за междусистемната връзка Гърция – България за втечнен природен газ; Проекта за „Топлофикация София“ за подобряване и модернизация на системите, малки модулни реактори и хибридни системи за промишлено съвместно производство. Това ми изглежда като доста конкретна дейност, извинявам се, дейности, които тепърва тези две страни се разбират, че ще изпълняват заедно, включително чрез съвместно финансиране. Това, господин Митев, ангажира публичен капитал. Затова смятаме, че е необходимо да има такава комисия. А и Вие нали сте колегите от Промяната – честните, младите, умните, тогава не би следвало да имате нищо против една комисия, която да разследва действия на член на Министерския съвет по време на Ваше правителство. Напротив, Вие трябва да сте хората, които да излизат преди нас и да искат всички тези разкрития да станат ясни за българското общество, и Вие сте тези, които трябва да ги осъдите още преди нас, така че се надявам днес специално от колегите от Промяната да получим пълна подкрепа по отношение на тази временна комисия, за да може да стане ясно всичко. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от Господин Митев, Вие за реплика? Понеже имаше викторина, която беше между Вас и госпожа Трифонова. Господин Ананиев – за реплика. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Трифонова! и седмото народно събрание, и сега е доста очевидно на всички, че имате лична вендета към Кирил Петков, и всички знаем защо,

Вие сте на трибуната да се вихрите. (Реплика от ГЕРБ-СДС.) И другото, което е, пратете някой юрист, който да обясни какво значи. Просто имате разминаване въобще какво е споразумение, какво е договор, какво е меморандум. Хубаво е юрист да се изкаже. Разбирам, че Вас Ви пращат, но е хубаво юрист да се изкаже. Ами ако е юрист? Ооо! Но разбирам също така и че доста се прехласвате по енергийния министър. Там връзката с ГЕРБ е доста очевидна. Това прехласване е горе-долу като немска баба на катамаран, но всъщност проблемът, който е, че се опитвате да хвърлите една димка, димка, даже и другата страна излезе и заяви много ясно каква е фактологията, но Вие не излизате да казвате най-важния въпрос защо няма предложено правителство и кабинет от ГЕРБ?

Много е ясно, че имахме такава комисия в предното, ще я направим и в това, пак ще има комисия, няма проблем. Фактите от цяла България разбраха, Вие от ГЕРБ не разбрахте фактологията по цялото нещо. Виждам, че сте и голям експерт по офшорки.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Трифонова! Да, ние ще подкрепим създаването на тази комисия. Да, права сте, ние сме младите, честните, умните. Разбира се, че ще подкрепим такава комисия. Ние подкрепихме такава комисия и в предното – Четиридесет и седмо народно събрание, и ние сме всичко да бъде открито. Това, което се случи и в предното Народно събрание, с предната комисия, е, че се показа, че няма нищо, което обвързва България с този, пак да кажем, приключил Меморандум. И просто да повторя още веднъж, както Вие показахте за подписите. Единственото, което правите, е една спекулация. Една спекулация е – и тук да се върна към въпроса на господин Ананиев, защо не говорим за важните неща в държавата, защо не говорим как се опитвате да откраднете гласа на българските гласоподаватели с хартиената бюлетина и подмяната на изборите? Защо не говорим за кражбите на магистрала „Хемус“ и чувалите? Защо не говорим за чувалите с бюлетини? Защо не говорим за това, че Вие спечелихте изборите по нечестен начин и въпреки това не може да съставите правителство и да управлявате България, и не правите нищо, не проявявате никаква диалогичност в тази посока? Нищо, освен да чакате да си прокарате хартиената бюлетина. Нека за това да говорим, вместо да хвърляме димки за въпроси, които са затворени, решени в предното Народно събрание. Самата организация Gemcorp е казала, че по никакъв начин няма никаква претенция. Защо трябва да говорим за това, а не говорим просто за невъзможността на ГЕРБ да управлява хаоса, който създаде? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ще разнообразя от друга група, заповядайте. Наистина оставихте малко съмнение – и затова Ви правя реплика, за важните неща, защото колегите са прави, че парламентът трябва да се занимава с важните неща. Не знам защо обаче за тях борбата с корупцията, спазването на закона и върховенството на закона е маловажна тема? Тази комисия има за цел да изясни спазени ли са законите и правилата, по които трябва да се подпише един меморандум, а според нас това е един договор, не просто меморандум. Върховенството на закона и съмненията за корупция в този казус са породени от това, че самото правителство на Кирил Петков се отказа от този меморандум, за който господин Ананиeв твърди, че е донесъл един милиард инвестиция. Значи тази инвестиция е отхвърлена от самото правителство. Ако тя беше истинска тази инвестиция, защо Кирил Петков излезе и каза, че е прекратен Меморандумът? Друг е въпросът, че той, както се вижда, според правилата, по които работи тази държава, не е прекратен, за съжаление. Най-вероятно, дай боже, да бъде прекратен, щом господин Петков счита, че той не е добър за държавата. Друг е въпросът обаче, госпожо Трифонова, защо Кирил Петков е подписал този меморандум и как, и взел ли е нещо? Това е много важен въпрос, защото един министър, всяко действие на един министър-председател е много сериозно действие. То не е просто, че на някого му е хрумнало нещо. Дали пък не му е хрумнало случайно? Може би и това да е вярно, познавайки действията на господин Петков? Просто може да се е събудил и да е подписал меморандум. Аз не изключвам и тази възможност, но това трябва да се изясни. Защото господин Петков и правителството може да имат най-различни възгледи, виждания, импулси, инстинкти и така нататък, но това нас не ни засяга. Нас ни засяга спазен ли е законът и тази комисия спокойно може да го провери. В нея да участват паритетно всички партии, хора, които разбират от това, и да си кажат мнението. И ако няма проблеми, няма проблеми,

Нека дупликата да е насочена към предмета на обсъжданата точка, а не към катамарани и други. ДЕСИСЛАВА ТРИФОНОВА (ГЕРБ-СДС): Благодаря Ви, господин Председател, за насоките. От всичко, което чухме до момента от колегите от Промяната, става ясно едно: Вас Ви е страх. „Нула, нула инвестиции!“) По отношение на международните инвестиции даже няма да Ви отговарям, защото има официална статистика и тя може да покаже съвсем различни неща, и не желая да падам на Вашето ниво. Но колеги, този път няма да се измъкнете. Наистина тази комисия ще установи всички факти и обстоятелства за това как точно, конкретно решихте да дадете цялата енергетика на тази държава. По отношение на ГЕРБ и на случаите, свързани с ГЕРБ. Вие имахте осем месеца, в които да докажете каквото и да било. Ние днес тук Ви говорим с документи. Вие ни говорите от другата страна с частни заинтересовани лица какво биха казали. На кое да вярваме, колеги? На институциите в България и на официалните документи или на Вашите изявления? Съжалявам много, но от два дни в цялата държава тече една огромна истерия по отношение на ситуацията с Gemcorp. Излизат всякакви лица, които се опитват да оневиняват „Продължаваме Промяната“, така че само и само да изглежда, че няма да има комисия. Спомням си предния път – направихме комисията и Вие обявихте, че ще прекратите Меморандума, сега изведнъж правим комисия, оказа се, че според Вас Меморандум няма. Този път няма да се хванем на този номер. Затова, колеги, аз съвсем добронамерено Ви призовавам да си признаете за цялата далавера и да си разкажете сами кой доведе Gemcorp Holdings Limited в България, защо не я проверихте и най-накрая да кажете кой стои зад тази офшорка? Ама е хубаво сами да си го признаете. Благодаря Ви. (Ръкопляскания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

Госпожо Трифонова, като вносител на точка четири във връзка с Решението за създаване на тази комисия аз се обръщам към Вас с надеждата Вие също да бъдете председател на тази комисия, но това, което се получи между Вас и колегите от Промяната като диалог, аз лично ще се радвам да видя разширено и в тази комисия. По какъв начин? Моето голямо притеснение е, че поемането на ангажимента с подписването на този договор, или Меморандум, или както и да както и да го наречем, е обвързано с нещо много по-голямо от този един милиард долара, които са описани в самия меморандум. Госпожо Трифонова, аз се обръщам към Вас като бъдещ председател на тази комисия, в дневния ѝ ред също да вкарате: обвързани ли са тези един милиард долара в Меморандума с поети ангажименти по Плана за възстановяване и устойчивост? И понеже стана традиция от трибуната на Народното събрание да се показват конкретики, на страница 113 в Плана за възстановяване и устойчивост има поет конкретен ангажимент. Този конкретен ангажимент е обвързан до голяма степен с това какво е поемано като ангажименти в Меморандума. Обръщам Ви внимание, че на тази страница 113 в Плана – реформа № 10, е поет ангажимент, с който ще се нанесе вреда, много по-голяма от този един милиард долара, за който е поет ангажимент в договора или Меморандума. Какво имам предвид? Поет е ясен ангажимент за намаляване на въглеродните емисии от производството на електрическа енергия с 40%, взимайки базисна година 2019 г. Ако погледнете тази базисна година, ще установите, че тогава не е била благоприятна за производство на електроенергия от въглища и тя е една от ниските години на потребление на електрическа енергия от въглища. С поемането на този ангажимент към 1 януари 2025-а искам да обърнете внимание – не в началото на 2026-а, а в началото на 2025-а, ние трябва да започнем да изпълняваме този ангажимент и да ограничим близо на 80% производството на енергия от въглищните ни централи, които към днешна дата произвеждат между 40 и 60% от електроенергията, или близо всяка втора крушка и в Народното събрание, и във всяко домакинство свети благодарение на тази електроенергия. Та стигаме до точката, че щетата, която се нанася с поемането на ангажимента в Меморандума, е до голяма степен обвързана с поетия ангажимент по Плана. И тази щета не е един милиард долара еднократно, а е 4 млрд. лв. на годишна база, затова, че ще затворим два пъти по-големи мощности, отколкото сме затворили, когато сме влизали 2007-а в Европейския съюз. Това ще се окаже 4% намаляване на брутния вътрешен продукт. Само ще направя една вметка, че два пъти по 3,8% той спадна по време на ковид кризата и по време на икономическата криза 2010 г., световната икономическа криза, така че тук се опитваме заради един меморандум с нагласена фирма да обречем българската енергетика на гибел. Обаче тук битката не е само за българската енергетика. Тук говорим за цялата българска държава, защото тези 4% на брутния вътрешен продукт оказват голямо социално влияние върху голям брой региони Стара Загора, Хасково, Нова Загора, Сливенска област и така нататък, така че всичките тези области и общини ще пострадат, защото 96 хиляди човека – пряко, косвено и индуктивно, ще понесат товара на това решение на реформа № 10. Моята молба към Вас е: в Комисията да не се ограничавате само и единствено в рамките на поетите ангажименти по Меморандума, а да обърнете внимание на свързаните с него действия по Плана за възстановяване и устойчивост. Аз лично с голямо удоволствие бих се радвал да видя в Плана – изменен, тези пари, които бяха предвидени, милиарди за батерии, да отидат за саниране или да отидат за местните власти, или да отидат, насочени към микро-, малките и средните предприятия, така че това е голямата тема. Битката не е само за да защитим държавата от кражбата на един милиард, не е само за да защитим държавната енергетика, а тук говорим за защита на енергийната сигурност на България, говорим за защита на българските граждани и възможност с тези пари да санираме защо не още 140 хиляди апартамента, както направихме с Програмата, която стартирахме по време на второто и третото правителство на господин Борисов. Благодаря Ви.

Действително трябва да се види какви са били реалните намерения за този меморандум и каква е връзката с поетия ангажимент за Марица изток. Може да се окаже, че всъщност Gemcorp е моделът за енергиен преход на Промяната. Промяната. Надявам се Комисията да провери появилата се в медиите информация дали е възложено на ръководството на „Мини Марица изток“ създаването на смесени дружества с фирми, предложени от Gemcorp, на терени, на терени, които са уникални като окрупнен размер, които са уникални като свързаност, инсталирането на фотоволтаични мощности на тези терени и много се надявам Комисията да получи информация и да разберем дали спазаряването на комплекса „Марица изток“ срещу батериите и срещу евентуални намерения за създаването на смесени дружества е извършено точно в контекста на този меморандум. Ако тези неща са верни, то може да се окаже, че това не е просто един необвързващ меморандум за добри намерения, а зад него стоят всички намерения за концесия на българската енергетика под масата с фирми неясен произход, офшорен произход, които евентуално са близки до Кремъл. Благодаря.

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Станков, моля не спекулирайте с несъществуващи взаимоотношения между Плана за възстановяване и устойчивост и този необвързващ меморандум. Тук искам да Ви поправя, това не е договор, това е писмо за намерения, което, ако обичате, може да обясните дали по някакъв начин вменява някакви задължителни клаузи,

в последното проведено заседание, ако не се лъжа, изслушахме министъра на енергетиката и той много ясно каза, че абсолютно никакви задължения не произлизат от този меморандум. Ако можете да кажете по какъв начин точно и конкретно българската държава е ощетена от подписването на този меморандум, моля излезте от трибуната и го кажете, но взаимоотношения и взаимовръзки между Плана за възстановяване и устойчивост и подписването на това писмо за намерения не съществуват. Не внасяйте истерия в обществото. Ние имаме много проблеми с Плана за възстановяване и устойчивост и може би Временна комисия, която да се занимае с това, е много по-адекватно решение, което може да вземем, отколкото Временна комисия, още веднъж да правим едни и същи изслушвания и да слушаме едни и същи тези, които са несъстоятелни. Благодаря.